I prelazimo na - Godišnje izvješće o radu Upravnog vijeća HINA-e od 1. svibnja 2009. do 30. travnja 2010. Podnositelj: Upravno vijeće HINE Upravno vijeće HINA-e podnijelo je ovo Izvješće na temelju članka 14. Zakona o HINA-i. Prijedlog akta primili ste poštom. Vlada je dostavila mišljenje. Raspravu su proveli Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav i Odbor za informiranje, informatizaciju i medije. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti? Da. Član Upravnog vijeća gospodin Ante Drpić. Izvolite. **Drpić, Ante** Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane zastupnice i zastupnici. Pozdravljam vas u ime Upravnog vijeća HINE i svih zaposlenika. Ja sam Ja sam dakle Ante Drpić i član sam Upravnog vijeća HINA-e i dolazim iz redova zaposlenih. Po Zakonu o HINA-i Upravno vijeće ima obvezu da svom osnivaču, tj. Hrvatskom saboru svake godine dostavi Izvješće o radu, pa mi dozvolite da vam u najkraćim crtama obrazložim neke naglaske tog Izvješća koje ste vi svi primili na svojim klupama. Dakle, bio bih presretan kada bih vam poštovani zastupnici i danas mogao ponoviti završnu rečenicu iz mog prošlogodišnjeg obraćanja vama kada sam rekao da je izvještajno razdoblje HINA završila sa 311000 kuna viška prihoda nad rashodima koji je raspoređen u pričuvu. To je bilo za razdoblje, za 2008. godinu. zbog promijenjenih uvjeta poslovanja koji su zadesili našu agenciju na žalost to ne mogu reći i za ovo izvještajno razdoblje koje smo unatoč racionalizaciji na svakom segmentu poslovanje smo završili sa sa minusom od 2,8 milijuna kuna. Taj minus HINA je pokrila vlastitim sredstvima pričuve koje smo stvorili tijekom proteklih nekoliko dobrih godina i na račun kapitala. Posljedice recesije teško pogađaju i našu nacionalnu novinsku agenciju uz potencijalnu opasnost da produljenim djelovanjem učine upitnim i njezin opstanak u sadašnjem obliku. Ako malo pratite stanje u medijima znate da nikome ne cvjetaju ruže, a i ponajbolje svjetske medijske kuće poput BBC-a ovih dana su suočene sa nezadovoljstvom zaposlenih i štrajkom zbog smanjenja materijalnih i drugih prava. I upravo njihove države pokušavaju iznaći načine kako da im pomognu. Naime, sve ključne skupine korisnika informacijskih usluga i servisa HINA-e a to su vam mediji, ne medijski korisnici, državna tijela, te korisnici državnog proračuna trpe učinke krize, a u nedostatku drugih odgovore traže u rigoroznom smanjenju troškova za HINA-u što dovodi do zahtjeva za izvanredno smanjenje pretplata, pa i u nekim slučajevima do raskida višegodišnjih ugovora sa HINA-om. Prevedeno to znači da pritisnuti financijskim poteškoćama mediji da bi sačuvali osnovnu kadrovsku supstancu povlače u navodnicima za njih logičan potez i otkazuju između ostalog i HINA—u. Međutim, dozvolite mi da se upitam je li to logičan potez i baš pravi put i mogu li mediji u Hrvatskoj bez javne agencije. Po mom sudu ne mogu, a kao dokaz tome navodim da gotovo svaki dan u gotovo svim medijima koji su nam otkazali pronalazimo HINA-ine vijesti u originalnom ili izmijenjenom obliku, pa i to je dokaz da je HINA nevidljiva ali itekako svima potreba i nezamjenjiva u našem medijskom prostoru. Poslovanja i financijska kretanja dovela su u 2009. godini do smanjenja prihoda HINA-e od komercionalnih ugovora o pretplati za 17% u odnosu na 2008. godinu, a problemi javnih financija također su se nepovoljno utjecali na poslovni rezultat HINA-e u dijelu prihoda od skupne pretplate. U takvim uvjetima unatoč smanjenju rashoda za 3,3, milijuna kuna, te provedenoj racionalizaciji poslovanja HINA nije mogla izbjeći da poslovnu 2009. godinu ne završi s gubitkom od 2,8 milijuna kuna. Upravno vijeće odlučuje iskazani gubitak, kao što sam već ranije krenuo, pokriti iz rezerve i kapitala. Uz maksimalnu racionalizaciju poslovanja HINA je uredno izvršavala sve svoje financijske obaveze, nemamo dugova prema niti jednom dobavljaču, plaće i doprinose isplaćujemo redovito i nitko nije otpušten. Poslovodstvo HINA-e je 2010. započelo s izradom programa preustroja agencije, kao bitne ciljeve smo postavili da se restrukturiranjem potvrdi karakter HINA-e kao neovisne novinske agencije, da se stvore pretpostavke dugoročnog i stabilnog poslovanja, da restrukturiranje bude u funkciji razvoja, te da u konačnici se osiguraju pretpostavke za novo zapošljavanje. U ovom izvještajnom razdoblju završeno je i trogodišnje razdoblje strateških razvojnih projekata HINA-e. Kao i svi drugi razvojni projekti u cijelosti su ostvareni isključivo iz vlastitih prihoda agencije. Sadašnje izmijenjene okolnosti poslovanja bitno utječu na ritam daljnjeg razvoja HINA-e kao i na realizaciju najvećeg započetog projekta medija monitoringa. Želio bih naglasiti da je tijekom 2009. i 2010. u okviru projekta medija monitoringa u cijelosti realiziran sustav za semantičku analizu teksta kao jedini takav u regiji. Radi se o sustavu za pretraživanje sadržaja, čija je primjena do sada bila uglavnom rezervirana na tzv. velikim jezicima, a HINA je eto svojim korisnicima i svojoj državi osigurala da to, da semantičku analizu teksta ima i na svom materinjem hrvatskom jeziku. O strategiji razvoja HINA-e raspravljala je prije par mjeseci Upravno vijeće HINA-e i donijelo strategiju razvoja za razdoblje od 2011. do 2014. godine, koju vam više može obrazložiti ako bude trebalo gospođa ravnateljica, a ja vam mogu reći da se ta strategija sprovodi na tri razine kadrovskoj, organizacijskoj i tehnološkoj i da će se ona odvijati paralelno. To je po našem mišljenju uvjet za modernu HINA-u koja će postati središnje informativno mjesto u državi. I to bi poštovani predsjedniče, zastupnice i zastupnici bilo sve od mene u ovom uvodu, a gospođa ravnateljica i ja sam vam tu da odgovorimo na svako pitanje. I koristim ujedno ovu prigodu da vas u ime upravnog vijeća i svih zaposlenika pozovem na proslavu 20. obljetnice HINA-e koja će se održati 17. studenoga u 17 sati u Hrvatskom državnom arhivu, dakle u našem susjedstvu, na Marulićevom trgu. Nadamo se vašem dolasku i očekujemo potporu za HINA-u, koja je bez obzira na ove objektivne i ove subjektivne poteškoće koje sam vam sada iznio, i od kojih mi ne bježimo, ipak možemo je smatrati dobrim hrvatskim proizvodom, i autohtonim hrvatskim proizvodom. Zahvaljujem vam na pozornosti. Hvala. Odbori? Informiranje, informatizaciju, medije, Ustav, Poslovnik i politički sustav. Želi li predstavnik Vlade dodatno obrazložiti? Ne. Otvaram raspravu. Klub zastupnika HDZ-a, gospođa zastupnica Ljubica Ljubica (HDZ)** Hvala vam lijepa gospodine potpredsjedniče, poštovani predstavnici HINA-e, poštovana gospođo državna tajnice. Pa evo pred nama je izvješće o radu Upravnog vijeća HINA-e za razdoblje od svibnja 2009. do travnja 2010. godine. Ovo izvješće o radu sadrži izvješće o radu uprave, izvješće o financijskom poslovanju, izvješće o razvojnim projektima, te izvješće o radu uredništva HINA-e. Iz izvješća je razvidno da su uvjeti poslovanja HINA-e u 2009. i na početku 2010. godine nepovoljni, a posljedica, to su posljedice recesije, a te posljedice teško pogađaju Nacionalnu novinsku agenciju. Sve tri ključne skupine korisnika informativnih usluga iz servisa HINA-e, a to su mediji, evo što je gospodin već i ranije rekao, nemedijski korisnici, državna tijela i korisnici državnog proračuna, dakle trpe te učinke recesije, u nedostatku drugih odgovora traže rješenje u rigoroznom smanjenju troškova, što dovodi do zahtjeva za izvanredno smanjenje pretplate, pa pa i u nekim slučajevima evo dovelo je i do raskida višegodišnjih ugovora. Takva da tako kažem negativna kretanja dovela su do smanjenja prihoda HINA-e od komercijalnih ugovora o pretplati za 17%, u odnosu na 2008. godinu, u 2010. godini na žalost evo i taj trend se nastavio, pa se očekuje godišnje smanjenje prihoda čak i do 20%. Državna tijela i drugi korisnici državnog proračuna su osobito, i to je razvidno iz izvješća, da su osobito značajni kao korisnici informativnih servisa i usluga, međutim evo i u ovim negativnim dakle uvjetima financijskim, unatoč smanjenju rashoda za od oko 3,3 milijuna kuna, te pravednoj racionalizaciji poslovanja, HINA evo na žalost nije mogla izbjeći da poslovnu 2009. godinu ne završi sa gubitkom od 2 milijuna Međutim upravno vijeće je na sjednici, na 28. sjednici prihvatilo i odlučilo da će ovaj iskazani gubitak pokriti iz rezervi i kapitala. Uz maksimalnu racionalizaciju poslovanja HINA-e, HINA je uredno izvršavala sve svoje financijske obveze, te kao što je evo gospodin već i naglasio nema nikakvih dugovanja prema ni jednom dobavljaču. U tako otežanim financijskim uvjetima HINA je gotovo do kraja završila projekt Media Monitoringa. Dakle, unatoč financijskoj situaciji uspjela je održati pa u nekim segmentima čak i proširiti svoje informativne usluge i gotovo do kraja završiti projekt Media Monitoringa kojeg može svakodnevno isporučivati svim svojim korisnicima. Mislim da je ovdje važno napomenuti da su HINA-ine vijesti objektivne i točne u što se evo i mi zastupnici u ovom visokom Domu svakodnevno možemo uvjeriti, da su osnovne vijesti i informacije iz političkog i javnog sektora koje je HINA po zakonu dužna svakodnevno emitirati, da su dobra podloga da HINA-ini korisnici steknu objektivnu i činjeničnu sliku o zbivanjima i događajima u političkom i javnom životu naše države. I upravo evo čini mi se zbog ovoga HINA-u treba podržati i mi u klubu HDZ-a doista i podržavamo HINA-u u tim nastojanjima da svoj zakonom utvrđeni posao obavlja na što je bolje mogući način. Dakle, još i bolje nego dosada. Poslovodstvo HINA-e je u 2010. godini započelo izradom programa preustroja agencije čiji su bitni ciljevi, dakle bitni ciljevi tog preustroja su da se restrukturiranjem potvrdi karakter HINA-e kao neovisne novinske agencije, da se stvore pretpostavke dugoročno stabilnog poslovanja, da restrukturiranje bude u funkciji razvoja te da u konačnici osigura pretpostavke za novo zapošljavanje. Rekonstruiranje HINA-e obuhvaća racionalizaciju poslovanja, podizanje kakvoće proizvodnje, širenje tržišta za sadašnje usluge i servise, stvaranje novih usluga i servisa za sadašnje korisnike i novih usluga i servisa za nove korisnike. Do kraja ove godine, i to je razvidno iz ovog izvješća, da HINA planira pripremiti plan financiranja restrukturiranja u kojem će planu biti vidljiv iznos i izvori potrebnih sredstava po godinama realizacije ovog projekta. Što se tiče razvojnih projekata HINA je u ovom trogodišnjem razdoblju, dakle od 2008. do 2010. godine ispunila skoro sve svoje strateške planirane projekte, a mislim da je potrebno evo naglasiti da je u cijelosti realiziran sustav za semantičku analizu teksta kao jedini takav u regiji. Radi se o sustavu čija je primjena dosada uglavnom bila realizirana u svijetu tzv. velikih jezika. Ono što je evo već i ovdje spomenuto kada je predlagatelj govorio da je HINA pripremila i strateški plan svoga razvoja za razdoblje od 2011. do 2013. godine pa vjerujem da ćemo možda u sljedećem izvješću možda imati i neke naznake, malo detaljnije naznake o tom strateškom planu. Dakle, što se planira u u naredne 2 godine. Kada govorimo o radu uredništva, dakle mogu reći da unatoč ovim otežanim financijskim uvjetima da je HINA zadržala svoju dnevnu produkciju i štoviše unutarnjom reorganizacijom uredništva u proteklom izvještajnom razdoblju tu produkciju i povećala. dakle ovoj godini, uspjelo se osjetno povećati broj vijesti iz zemlje i svijeta. Mislim da je još bitno reći da je HINA unatoč svim ovim poteškoćama s kojima se susrela u u posljednjih 20 godina, a evo osobito u ovo vrijeme globalne krize, da možemo reći da je HINA uspjeli hrvatski proizvod. Kontinuitet i daljnji razvoj informativnih usluga agencije bio je nekakav osnovni cilj djelovanja u proteklom razdoblju. Što znači osiguranje visoko profesionalne informacije na koju se mogu s povjerenjem i pouzdanošću osloniti mediji i drugi nemedijski korisnici kako u zemlji tako i u inozemstvu. O financijskom izvješću ja ovdje ne bih govorila, detaljnije iznosila nekakve brojke. Dakle, vidjeli smo da je HINA, iz izvješća je vidljivo da je HINA poslovala dakle na kraju 2009. godine sa gubitkom. Da se manjak predviđa i na kraju poslovne 2010. godine, ali evo iz cjelokupnog izvješća vidljivo je da HINA na, ja ću reći, na jedan dobar način savladava sve probleme s kojima se susreće pa je evo vidljivo da je i smanjila plaće i učinila evo niz nekakvih drugih mjera kako bi prevladala ovo krizno razdoblje. U ovoj godini HINA obilježava 20-tu obljetnicu svoga postojanja. Ja vam evo u ime kluba HDZ-a želim puno uspjeha u radu evo kako u ovih prvih 20 godina tako i u narednih. Vjerujem da ćete na uspješan način prevladati ovu krizu i da će HINA i nadalje uspješno ostvarivati svoje ciljeve zbog kojih je na kraju krajeva i osnovana. Želim da riješite sve svoje financijske probleme, u što ne sumnjam jer mislim da je i uredništvo HINA-e i Upravno vijeće HINA-e da su pokazali da znaju raditi svoj posao i da se znaju nositi i sa ovim financijskim poteškoćama.

HRvatskog sabora. Zastupnice i zastupnici, poštovani predlagatelji. Što se tiče okolnosti u kojima je HINE-a poslovala u izvješću se apostrofira recesija kao jedan od izrazito nepovoljnih čimbenika zbog kojih je potencijalno ugrožen i opstanak te novinske agencije. Naime, sve tri ključne skupine korisnika njezinih usluga i servisa, mediji, nemedijski korisnici, državna tijela i korisnici državnog proračuna pogođeni su posljedicama krize, te drastično režu troškove. Uz to su i svi hrvatski mediji koji su korisnici agencijskih informativnih servisa i usluga u iznimno teškom položaju. Većina posluje s rastućim gubicima, a prema službenim podacima ukupni prihodi su im u 2009. godini smanjeni za između 20 do 30% u odnosu na 2008. godinu. Tako je zbog financijskih razloga prema obrazloženju koje smo dobili od lipnja 2009. godine 14 medijskih pretplatnika raskinulo višegodišnje ugovore sa HINA-om među njima i dva najveća novinska nakladnika, a svi ostali su zatražili izvanredno smanjenje cijene pretplate. Mnogi su prestali koristiti servise i usluge koji im nisu od presudne važnosti za njihove usluge. Slično je sa nemedijskim korisnicima pa je sve nabrojano u 2009. godini dovelo do smanjenja prihoda od komercijalnih ugovora o pretplati za 17% u odnosu na 2008. godinu s time da se 2010. godine taj trend nastavlja i dalje, te se u izvješću navodi da bi godišnje smanjenje prihoda moglo biti i do 20% u odnosu na 2009. godinu unatoč tome što je HINA potpisala ugovore sa 16 novih korisnika, ali pod nepovoljnijim financijskim uvjetima nego prošlih godina. Oko 50% ukupnih prihoda HINA-i donose državna tijela i drugi korisnici državnog proračuna, pa su javne financije nepovoljno utjecale na njezin poslovni rezultat. U 2008. godini ta je skupna pretplata iznosila 21,6 milijuna kuna, a u 2009. je plaćeno 17,9 milijuna kuna, dok je u državnom proračunu za 2010. predviđeno 17,6 milijuna kuna. Iako je HINA smanjila rashode za 3,3, milijuna kuna, poslovna 2009. godina završena je sa gubitkom od 2,9 milijuna kuna kojeg je upravno vijeće odlučilo pokriti iz rezervi i kapitala. Zabrinjava podatak da se i prilikom usvajanja financijskog plana za 2010. godinu očekivalo da će poslovni rezultat u ovoj godini biti još nepovoljniji kao i činjenica o tome što se kani poduzeti da se to spriječi, nema preciznog odgovora Uprave HINA-e. Uz to navodi se da u 2009. i 2010. pri utvrđivanju iznosa ugovorne obaveze spram HINA-e u državnom proračunu izostao propisani način pripreme prijedloga godišnjeg ugovora od strane financijskog povjerenstva u kojem su predstavnici Ministarstva financija i kulture, član upravnog vijeća i ravnatelj HINA-e. iz toga navoda vidljivo je da se HINA oslanja uglavnom na novac iz državnog proračuna što je dugoročno neodrživo. Ipak kako se ističe u izvješću gotovo je završen Medija monitoringa koji se razvija više od tri godine, te se time osnivač omogućuje da praćenje i analizu javnih medija ostvari korištenjem usluge HINA-e koja je puno jeftinija od one koju državna tijela i drugi korisnici državnog proračuna već godinama plaćaju drugim davateljima takvih usluga. No za tu su se opciju kako stoji u izvješću zainteresirali jedino Ministarstvo pravosuđa, te vanjskih polova i europskih integracija. Naime, za 2007. taj je projekt trebao do 2012. godine HINA-i donijeti prihode od 40 milijuna kuna, a do danas još uvijek profunkcionirao. Odgađanje realizacije te usluge je loše budući da bi ona mogla donijeti novi prihod čime bi se smanjio planirani manjak. Moram reći da nas ipak čudi zašto HINA-i treba toliko dugo da uspostavi ovakvu uslugu budući da znamo da su na tržištu već niz godina prisutne tvrtke koje nude medija monitoring i na tome uspješno posluju i bez ovako bez ovako sofisticiranog sustava. Zabrinjava to što se u dijelu izvješća o razvojnim projektima HINA-e napominje da će trenutne okolnosti poslovanja bitno utjecati na realizaciju najvećeg započetog projekta projekta nacionalne medijske baze koja je uspore. Dobro je što je u okviru toga projekta u cijelosti realiziran sustav za semantičku analizu teksta kao jedini takav u

ima lingvističku računalnu sposobnost automatskog čitanja i razvrstavanja javno dostupnih sadržaja na hrvatskom i ostalim slavenskim jezicima jugoistočne Europe. U 2010. godini poslovodstvo HINA-e je započelo izradu programa restrukturiranja koje obuhvaća racionalizaciju poslovanja, poboljšanja kvalitete proizvodnje i uvođenje novih usluga i servisa, te širenje tržišta. Izvršena je analiza rashoda i prihoda kao i uspješnosti servisa i usluga, a priređena je i metodologija ispitivanja potreba tržišta. Predstoji izrada programa racionalizacije odnosno optimizacije proizvodnje sadašnjih usluga i servisa koje HINA po zakonu mora pružati. HINA je izradila i strateški plan razvoja za razdoblje od 2011. do 2013. a strategija se temelji na razvoju agencijske djelatnosti i stvaranju novih, samostalnih i međusobno povezanih informacijskih usluga koje svoje uporište imaju u novim medijima kako bi njena dnevna proizvodnja u realnom vremenu u tekstualnom, zvučnom, slikovnom i slikovno zvučnom obliku stizala do korisnika. Cilj je razvoj novih sustava koji će osigurati javnu, jednostavnu, jeftinu i pouzdanu dostupnost svih medijskih sadržaja. Objektivna i pravodobna informiranost građana nužan je preduvjet daljnjem razvoju demokracije i uključivanju u ovo medijsko doba. HINA kako se može pročitati u izvješću na to kani odgovoriti ostvarivanje uvjeta za uspostavu opće dostupnosti medijske baze podataka u kojoj su povezani recentni i povijesni sadržaji javnih glasila. U tom je smislu od 2008. godine uspostavljena suradnja sa Leksikografskim zavodom Miroslav Krleža u cilju stvaranja nacionalne baze podataka javnih glasila. Perspektiva se vidi i u suradnji sa Hrvatskim državnim arhivom, Nacionalnom i sveučilišnom knjižnicom i sličnim javnim ustanovama kao i prekograničnoj suradnji na projektima sa srodnim bazama podataka u regiji ali i šire. U 2009. godini ostvaren je ukupan prihod od 33,8 milijuna kuna odnosno 16,11% manje nego u 2008. godini što je rezultat smanjenja prihoda od prodaje usluga i i financijskih prihoda. Rashod je iznosio ukupno 36,7 milijuna kuna što je za 8,23% manje nego 2008. godine. S tim da je potrebno reći da su 5,74% manji od planiranih rashoda za 2009. godinu. Rezultat za 2009. godinu je gubitak u iznosu od 2,9 milijuna kuna te je Upravno vijeće usvojilo financijski izvještaj o poslovanju u 2009. i donijelo odluku da se gubitak pokrije iz ostalih rezervi i kapitala. Što se financijskog plana za 2010. godinu tiče zabrinjava što je planiran gubitak. Naime, planirani ukupan prihod iznosi 30,5 milijuna kuna s time da se od prihoda od korisnika usluga očekuje za 22,14% manji prihod od planiranih prihoda za 2009. Uz to je ukupan planirani prihod za 2010. godinu za 12,21% manji od planiranih prihoda za 2009. Također zabrinjava to što je od planiranih prihoda čak 58,23% planirano temeljem ugovora o skupnoj pretplati dok planirani prihodi od korisnika usluga iznose 41,77%. Naime, prema tome HINA više od polovice prihoda dobiva iz državnog proračuna, a bez novih usluga teško da će se povećati broj drugih korisnika. Planirani rashod za 2010. godinu iznosi 35,2 milijuna kuna što u odnosu na manji prihod rezultira manjkom od 4,7 milijuna kuna. Budući da su planirani ukupni rashodi za 9,44% manji od planiranih rashoda za 2009. godinu vidljivo je da se nastoji racionalizirati poslovanje, no manjak pokazuje da to još uvijek nije dovoljno. U trenutku kad medijski prostor sve više poprima žutu boju HINA ostaje vjerodostojna jer prenosi vijesti o događajima bez komentara i objektivno. Da podsjetim samo na cirkus koji se ljetos odvijao po komercijalnim medijima. Krenulo je od jednog komentatora koji je krivo interpretirao sudsku presudu. Riječ je o uvjetnoj kazni Predraga Matvejevića. Na koncu naravno je na stup srama pred međunarodnom javnosti bila bila pribijena Republika Hrvatska da bi se nakon što su brojni europski intelektualci počeli potpisivati javno prosvjedno pismo saznalo da je to lanjski snijeg i nikakve opasnosti od zatvora za spomenutog pisca nema budući da je prošao rok kušnje. Kako to naš narod kaže "tresla se brda rodio se miš" ali se pritom digla velika halabuka. Prosvjedovao je Umberto Eco, a jedno je europsko veleposlanstvo čak nudilo i azil. Evo to je primjer do čega može dovesti nekritičko i neobjektivno novinarstvo u sprezi sa elementarnim neznanjem i površnošću kada se bez poznavanja predmeta o kojem se piše donose ishitreni zaključci koji poput snježne grude pokrenu lavinu u kojoj je ovaj put stradao ugled naše zemlje Hrvatske. HINA je bila i ostaje pouzdan servis vijesti, a njezini novinari bez vlastitih opservacija i dalje profesionalno po pravilima novinarske struke informiraju hrvatsku javnost odgovarajući na glavnih pet pitanja – tko, što, gdje, kada i zašto je netko nešto rekao ili se nešto dogodilo. Jedino što HINA više nije prva koja donosi vijest. Pretekli su je mnogobrojni internetski portali. Novinari HINA-e nisu opremljeni sa laptopima, bežićnim Internetom, vozilima, mobitelima što bi im po našem mišljenju bitno olakšalo a a svakako i ubrzalo sastavljanje vijesti koja će biti pravovremena, a ne kao što se počesto događa objavljena nekoliko sati nakon događaja. Tada više niti jedan medij nema potrebu prenositi tu vijest jer je imaju i sami. Sjećamo se vremena kad su novinari HINA-e uvijek bili prvi, prvi objavljivali vijest a onda su svi ostali mediji to prenosili. Voljeli bi da evo HINA opet dođe na tu razinu zadatka. Ovakva HINA danas nije konkurentna na tržištu pa se njeno poslovanje krpa trošenjem rezervi koje su namijenjene razvoju. Lani je HINA izgubila ugovore sa dva najveća novinska izdavača, a pretplatu je otkazalo četiri od pet najvećih dnevnih novina. Sa otkazivanjem pretplate najvećih hrvatskih izdavača HINA-i dramatično padaju prihodi, ali i njezin utjecaj na medijsku scenu. To dakako urušava i njenu poziciju javnog servisa. Unatoč nezahvalnim okolnostima u kojima HINA danas posluje neupitna je njezina vrijednost, ali se ipak nameće pitanje da li se njome upravlja na najbolji mogući način ili je možda moguće poslovati i bolje. Bez obzira što mi u HSS-u imamo mnogobrojne rezerve prema ovom Izvješću, posebno financijskom dijelu glasovat ćemo za njegovo usvajanje vjerujući da će uprava ozbiljno shvatiti naša dobronamjerna upozorenja i otkloniti i sve propuste koji su uočeni u dosadašnjem poslovanju HINA-e. Hvala lijepo. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, poštovani predlagatelji Izvješća. Pred nama je još jedno Godišnje izvješće Hrvatske izvještajne novinske agencije koju Hrvatski sabor oduvijek smatra jednim od važnih elemenata kad govorimo o javnome dobru. Naime, u suvremeno vrijeme posjedovanje informacije samo po sebi iznimno je važno, a posredovanje informacija svakako je jedan veliki prostor u kojemu može doći do takvih poremećaja koji mogu nekad značiti čak i dobivanje ili gubljenje vlasti. Očito je da su to neki shvatili pa se onda na medijskome prostoru događaju procesi koji pokušavaju manipulirati time. HINA je javno dobro svih građana Republike Hrvatske, a njena vrijednost još je više uvećana onoga časa kad joj je pripala zadaća čini se čini se ni krivoj ni dužnoj da preuzme tako iznimno vrijednu arhivsku građu koja je desetljećima stvarana u vijest. Kažem ni kriva ni dužna jer očito je da u tom procesu ne može sudjelovati punim plućima, jer je potpuno ovisna o Vladi, potpuno je ovisna o sredstvima koja su joj obećana, a do kojih HINA nije došla, nije došla u cijelosti i nije mogla realizirati tako vrijedan i krupan projekt za kojega najavljuje da je u zaostatku i da se neće moći izvršiti onako kako je to svojedobno bilo utvrđeno ugovorom između Vlade Republike Hrvatske i HINA-e. Činjenica je da je ovo poslovodstvo i ova uprava zapravo naslijedila taj dogovor i da nisu mogli mnogo napraviti na promjeni. Ali je isto tako činjenica da se pretanko, preslabo čuje glas iz HINA-e kojim bi se problematiziralo to pitanje i to stidljivo navođenje u izvješćima u posljednje dvije godine očito nije dovoljno da se pokaže da je car gol. Jasno je da je HINA ugrožena u svom funkcioniranju ne samo iz financijskih razloga, ali prije svega zbog vrlo nepovoljnih uvjeta poslovanja i da se događa jedan trend koji je izrazito negativan i koji može vrlo skoro HINA-u pretvoriti u novi "Vjesnik" a to je iscrpljivanje HINA-e do krajnjih granica, poticanja određenih procesa u HINA-i koji nisu dobri, a s druge strane ugrožavanje elementarne funkcije HINA-e kao izvještajne novinske agencije, jer to je posljedica svega onoga što sam spomenuo prije. Kad pogledamo da već drugu godinu zaredom bitno pada udio vlastitih prihoda u odnosu na sredstva iz proračuna, pa je to okvirno rečeno za izvještajnu godinu bilo 60, odnosno 40-60 u korist dakle proračunskih sredstava, tijekom 2010. godine došlo je do daljnjeg narušavanja toga odnosa, pa je on prije kakvih dva mjeseca bio na otprilike 30% vlastitih sredstava, 70% proračunskih, u ukupnom obijmu poslovanja HINA-e za recimo prvih 9 mjeseci ove godine. To je izrazito loš trend, jer on dovodi HINA-u u potpunu ovisnost o Vladi, a mi znademo da je Vlada produkt političke volje većine, i da je to prostor za manipulaciju. Političku naravno manipulaciju, jer upravljanje informacijama katkad je iznimno važan metod, iznimno važna poluga, a koliko će biti važna u sljedećoj godini govori već činjenica sama da i HINA sama u svojim dokumentima spominje da je 2011. godina godina izbora, i da će to biti osobito izazovno vrijeme i za nju. To što se danas događa s Vjesnikom koji je na izdisaju, i čiju agoniju pratimo već duže vrijeme, bez ikakve volje zastupnika osnivača, da se to pitanje riješi, na žalost moguća je sudbina i HINA-e ukoliko predstavnici osnivača, predstavnici vlasnika ne reagiraju, ali na način koji će dugoročno omogućiti realizaciju strateškoga plana o kojemu je ovdje nešto govorio predstavnik upravnoga vijeća, koji jest donesen, koji u sebi sadrži čitav niz kvalitetnih kvalitetnih i dobrih rješenja, ali koji je zbog činjenice da se vlasnik o tome nije očitovao i ne daje apsolutno nikakve garancije da će biti moguće provesti taj strateški plan zapravo pod velikim upitnikom. Ako je HINA koja je prošlu, dakle 2008. izvještajnu godinu završila s određenim dobitkom od preko 300 tisuća kuna, 2009. završila sa 2,9 milijuna kuna gubitka, očito je da HINA već drugu godinu zaredom jede svoju supstancu. I očito je da taj trend može dovesti samo do daljnjeg ugrožavanja svih funkcija HINA-e, pa i one temeljne, dakle pružanja informacijskog javnog servisa. Međuljudski odnosi u HINA-i bitno su narušeni, i to znamo jer su raznorazna pisma, optužbe, nategnuti odnosi s radničkim vijećem već opća stvar, o kojoj znade i svaki klub zastupnika u Hrvatskome saboru. Postoje li tu određena klanovska natezanja i bitke za bolje pozicije, postoji li tu naznake, želje da se HINA-om ovlada na ovaj ili onaj način iz političkih različitih busija teško je reći, i možda je nekorektno ovdje i ocjenjivati, ali da ta opasnost postoji i da HINA se može pretvoriti u političku igračku to je jasno. Hrvatski sabor ima određenu obvezu kao osnivački da spriječi takve stvari, i očito je da su pred nama tri velika izazova kad se govori o razvoju javnog informativnog servisa na koje će Hrvatski sabor morati dati kvalitetne i dugoročne odgovore, to je pitanje i Hrvatske radiotelevizije, i Vjesnika i HINA-e. Ali nije slučajno da se najteža situacija bilježi upravo u javnim servisima. HINA će uskoro proslaviti 20. obljetnicu. Nije malo dva desetljeća rada jedne važne ustanove koja je 90-ih godina igrala iznimno važnu ulogu u jačanju svijesti pa i rekao bih samosvojnosti, ali isto tako i ponosa ljudi u Hrvatskoj, međutim nakon 20 godina saldo koji se nameće kao zaključak nije dobar. Već smo nešto čuli o tome koliko je HINA konkurentna danas na informacijskom tržištu. Od sredine 2009. godine kad su posebno intenzivno buknule razne korupcijske afere, kada je zapravo informacijski prostor iznimno podatan za one koji su brzi, kvalitetni, profesionalni, koji dolaze brzo do informacije i šalju ih dalje, kako je HINA odgovorila na taj izazov? Ona nije među onima koji prvi izvještavaju, ona nije među onima koji su i to vjerojatno utječe na njenu poziciju na tržištu, kad se govori o uslugama koje pruža svojim korisnicima, koje pruža onima koji su se pretplatili na njene usluge. Ima li snage HINA u ljudskom tehničkom potencijalu da preokrene tu situaciju i da funkcionira bolje i da na tržištu bude Ja sam siguran da ima, jer HINA je sustav koji se gradi 20 godina, to nije nešto što je nastalo prekjučer, to nije nešto što je nastalo bez ikakve tradicije, i hrvatsko novinarstvo i medijski prostor nisu bez snage i tradicije. Veliki projekti koje HINA najavljuje jesu iznimno važni i ovaj pilot projekt kojega danas iskušava nekoliko važnih državnih ustanova jedan je od njih, međutim ako ne shvatimo koja je važnost očuvanja nacionalnog kulturnog blaga koje je preneseno HINA-i kroz vjesnikovu dokumentaciju, veliku informacijsku bazu podataka, čini mi se da ćemo se dovesti u poziciju da mi neodgovorno postupamo prema vlastitoj kulturnoj baštini, baštini, jer informacijski sustav, odnosno baza podataka Vjesnika stvarana je desetljećima, svakako jest dio naše kulturne baštine. Pogledajmo malo i samo izvješće o poslovanju, pa ćemo vidjeti da dolazi do velikih poremećaja u odnosu na planirane prihode. Ako su prihodi za 2009. godinu podbacili ni manje ni više nego za više od 16%, a to je u apsolutnom iznosu negdje oko 4 i po milijuna kuna, onda je posve jasno da su neke, a među njima i temeljne funkcije HINA-e zbog toga trpile i i ispaštale. Pogledamo li također popis onih koje nazivamo pretplatnicima na HINA-ne usluge, će zanimljivo ustvrditi npr. da od čitave hrvatske akademske zajednice, ako se izuzme nekoliko instituta samo 2 fakulteta članice Zagrebačkog sveučilišta nalaze za shodno biti na listi korisnika usluga HINA-e. To nije dobro. Jednako tako samo 2 od više od 500 gradova, općina i županija nalaze se na popisu pretplatnika HINA-e i to su Zagreb i Rijeka. Zar je moguće da 20 županija i više od 500 općina i gradova ne vide benefite iz korištenja usluga HINA-e? Ili je HINA nedovoljno proaktivna u komunikaciji s tim mogućim korisnicima svojih usluga u njihovom privlačenju, odnosno dugoročnom ugovaranju? Iz strateških dokumenata vidimo da će HINA i dalje pružati besplatan servis određenim važnim važnim institucijama, odnosno elementima, rekao bih i civilnog društva među njima i nacionalnim manjinama. To je naravno pohvalno. I HINA pruža čitav niz usluga bez ikakve naknade, pro bono, velikom broju korisnika. Ali, bio bih sretniji kad bi HINA također servisirala te segmente civilnoga društva na način da se pojavljuje više informacija iz tih segmenata. Informacije o radu manjinskih organizacija i organizacija civilnoga društva posve su marginalizirane u ukupnome korpusu HINA-inih informacija koje plasira javnosti. Mislim da to nije dobro i mislim da je to prostor u kojemu se može dodatno razvijati. Pogotovo zbog toga što su korisnici usluga ugledne vladine ustanove poput Ureda za udruge Vlade RH zatim ne vidim nažalost Ured za nacionalne manjine, a valjalo bi da je tamo. Isto tako dobra suradnja je i sa Nacionalnom zakladom za razvoj civilnoga društva. Na tom prostoru, ne samo dakle u tome da su oni korisnici HINA-inih usluga nego i da su stalno u komunikaciji s HINA-om vidimo prostor da se poveća broj relevantnih informacija o razvoju demokracije, jačanju civilnoga društva,

situacije u HINA-i u 2009. godini i naznaka da se ta situacija u 2010. neće bitno mijenjati ostat će suzdržan u glasovanju oko ovoga izvješća. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub SDP-a, gospodin zastupnik Antun Vujić. Izvolite.

Gospodine predsjedniče, štovani predstavnici Vlade i HINA-e. Evo, dozvolite da se u ime kluba SDP-a također osvrnem na ovaj izvještaj. Prvo bih rekao nekoliko riječi o samome vijeću. Ovdje su svi konstatirali skoro slične probleme, to se može vidjeti od financijskih pokazatelja, programskih nedostataka i nadalje, samo imaju različite zaključke. ja nudim, da tako kažem, jedno gledanje koje je malo starije od svega toga. Nudim gledanje koje će vidjeti kada je što počelo, kako se razvijalo i kada je što počelo padati. Dakle, imamo 20 godina povijesti HINA-e, imamo 20 godina u koje prvih par godina je naravno ona je stasala i nije niti mogla udovoljavati onako kako su to velike novinske agencije, odnosno informativni servisi nekih uhodanih zemalja mogle, ali je onda počela hvatati korak i za neko vrijeme je ona postala jedan dosta renomirani javni servis koji je rastao i koji je onda na kraju negdje tamo u 2000-ima ranima i mogao potpisati ovakav ugovor sa Vladom koji je ovaj potpisan. Međutim, od samog sastava uprave tadašnje HINA-e pa do sastava samog Upravnog vijeća to je izgledalo drugačije. Prvo što se učinilo, negdje tamo 2004., 2005., oprostite više ne znam te datume, to je da se jedno vrlo kompetentno vijeće HINA-e koje je bilo sastavljeno od najuglednijih ljudi u Hrvatskoj da sada ne spominjem sve ali to su bili i ljudi sa iskustvom ustavnih sudaca itd., zamijenjeno nečim što je ovdje u Saboru tada izazvalo pravi škandal – sa nekompetentnim ljudima, sa nekima koji su bili mislim sasvim nešto drugo po profesiji. Nisu imali niti fakultete ili su ih završili na brzinu u večernjim školama itd., itd. I naravno da od toga pa nadalje je počelo padanje važnosti HINA-e. Ne može se mislim dogoditi da mi sada ni na ovome sastanku sada već po koji put imamo priliku da netko drugi govori u ime vijeća, ne govori predsjednica vijeća. Meni je drago i pozdravljam vas što ste vi govorili, ali mi dakle tamo imamo i predsjednicu vijeća koja ne govori u ime vijeća. A tamo bi trebalo da bude i da se organizira i da je upravno vijeće dapače kaže i nekakva strategija oko razvitka HINA-e. Ali, mislim kako? Pa valjda bi za tu strategiju tamo trebalo biti u podlozi onda i neki ljudi koji mogu na tome raditi uz svo poštovanje vjerujem da to i jeste vi, vjerujem da to jeste sada oni koji su tu došli preko već … zavoda, ali sve je to premalo. HINA djeluje u potpuno promijenjenim uvjetima, a ona sama ne da se nije ništa promijenila na bolje nego se mijenjala na gore. I sada imamo situaciju koju ovdje svi zajednički čitaju pa ću im se ja pridružiti da ne bi se mislilo da nismo pratili. Dakle, ovako. Lani je poslovala s gubitkom od 2,8 ili 2,9 milijuna kuna, a ove se godine planira gubitak od 4,7 milijuna kuna. Kako je moguće prihvatiti financijski plan za ovu godinu u kojemu se planira veći pad prihoda i veći gubitak nego lani? A da u tom planu nema niti riječi o tome što se konkretno kani poduzeti da se to spriječi. Lani je HINA dakle izgubila ugovore sa 2 najveća hrvatska novinska izdavača s TIRIOM I EPH, a pretplatu je otkazalo 4 od 5 najvećih dnevnih novina – Jutarnji, Večernji, 24 sata itd. Moralnu stranu ovoga uopće neću kritizirati. Meni se to ne sviđa, ali očito je ako oni mogu otkazati pretplatu da nešto ne štima sa kvalitetom onoga što oni dobivaju kao usluge. Međutim, nisu oni sami koji otkazuju pretplatu. Otkazuju vam pretplatu i neki drugi. Otkazuju vam čak i sindikati. Tako npr. Sindikat službenika i namještenika se žali, koliko imamo hvala Bogu pismo i mi katkada dobivamo neka pisma, da oni sami vama pišu sastavke o onome što rade, a da to izlazi i ne izlazi itd. HINA i HTV-e i HRT-e su vjerojatno 2 najvažnije ustanove koje djeluju u ovom prostoru informacija u javnom sustavu informiranja. Ja ovo sve što govorim nije mislim, kako da kažem, posvuda HINA-e ili nešto protiv HINA-e. Mi ovdje želimo govoriti za HINA-u, ali na bazi ovakvih izvršaja i ovih spoznaja ne možemo govoriti za ovakvu HINA-u i ne možemo prihvatiti kao da će nešto biti što se već nešto ponavlja iz godine u godinu kao obećanja, a uvijek se naže evo ga idući put će konačno nešto biti. U sto spada svašta. U to spada stalno najavljivanje novih sadržaja. Kojih novih sadržaja? Gdje su novi sadržaji? Nemamo nijednog novog sadržaja. Promijenio se smisao informacija, promijenila se dostupnost informacija, promijenio se cijeli sustav u kojem meni više ne treba mislim i HINA nego prije nje koješta drugo naći, ali mi treba HINA da nađem nešto dubinski, analitički što će biti sastavljeno, što će biti povezano od kulture, ekonomije, sporta bilo čega itd. toga nema. Ma čekajte mislim to će sve nešto biti. Toga nema, nema takve vrste kvalitete koje bi dakle već one koji imaju informacije silila i omogućavala da dođe u pozadinu informacijama, da se posluži povijest u toj informaciji itd. to nije ni približno onome što se radi. Govori se dakle o nekim novim sadržajima, a u međuvremenu koliko mi znamo, ja sad ne mogu i mi dakako ne možemo ulaziti u meritum što treba od dojela ukidati, a što ne, ali imate multimedijski odjel koji je mislim faktički ili likvidiran ili nema neki značaj itd. Pitanje medija, monitoringa je vjerojatno najključnije pitanje i potpuno se slažem s time. I spada možda u privilegirane, ja sam se zanimao, koje sam vidio i demonstrirao ... što je tu učinjeno. Dakle, učinjeno je jedan super zanimljivi sistem semantičkih obrada i svih drugi mogućnosti pretraživanja informacija na jednoj kvalitetnoj osnovi, ali molim vas to je samo mreža. To je mreža u kojoj nema riba. A prelazak od mreže, pa bacanje mreže i hvatanje ribe je ono što ovdje cijelo vrijeme nedostaje i ne vidi se da to može biti napravljeno tako brzo. Taj kvalitetan projekt, koji je kvalitetan kao sistem da bi se dobila znanstvena nagrada i međunarodna pohvala kako je to dobro napravljeno je samo prazan sustav. On treba funkcionirati, to znači digitalizacija cijeloga ovoga polja, to znači ponovno prekapanje Vjesnikove dokumentacije i sveg drugog i svih drugih dokumentacija, to traži nova sredstva. A tih novih sredstava nema. Nema ih zato što su predviđena da će se od 2007. kada je taj po planu iz 2007. taj projekt do 2012. trebao HINA-i donijeti prihod od 40 milijuna kuna. On donosi momentalno samo troškove i još će donositi samo troškove. Uopće kadrovska pitanja i ove stvari mobinge nećemo ulaziti i to znamo da uvijek ima

koja je usmjerena na prihode od države s jedne strane, a da se rasprodaje vlastita imovina koja je sretnim da tako kažem okolnostima i slučajno zapravo pripala HINA-i a troši se zapravo na plaće. Pa to nije projekt izlaska. To nije projekt nikakvog izlaska. Od toga se ne može ništa učiniti. Mi nećemo podržati ovaj izvještaj. izvještaj. Govorim u ovoj formi, nećemo ga podržati. Ne zato da podvučemo naše nezadovoljstvo sa HINA-om i njenom perspektivom nego da podvučemo da je došlo vrijeme malo drugačijih vrsti opominjanja HINA-e u odnosu na sve ovo. HINA-i treba reforma, HINA-i treba ozbiljna reforma, reforma kojom će se baviti i izvan HINA-e. Ne Sabor, pa čak niti odbor iako dakako odbor tu ima vrlo važan značaj. Nego mislim ljudi koji mogu pomoći da se od ovoga nešto učini i mi bi bili za ozbiljnu podršku HINA-i. ali ne mogu ljudi koji godinama ne izvršavaju svoje poslove ili koji godinama pričaju da će se iduće godine nešto napraviti, pa se to prebacuje iz godine u godinu, pa oni su izgubili u tom pogledu povjerenje da mogu nešto učiniti. Ja mislim i to se čulo na posljednjem odboru da bi trebalo osigurati jednu ozbiljnu raspravu, stručnu. Stručna rasprava ne znači izvanstranačka rasprava, jer u strankama ima mnogi koji su stručni i mogu se dignuti na razinu da se ovo javno dobro koje je uz HRT i jedino javno dobro u području informiranja, kao jedine zaštite ne samo kulture, nego političke tehnologije i opstanka ove države, da se učini što treba učiniti. Dakle, moglo bi se na mnogim pojedinačnim primjerima govoriti. Podvukli ste sami i gotovo svi i oni koji su odlučili da podrže ovo izvješće su spominjali isto tako defekte. tome, što sada možemo. Možemo samo uskratiti podršku ali mislim da netko treba da zamisli a to nije dovoljno samo da to HINA treba nego i Vlada i opozicija da se nađu pretpostavke za jedno drugačije sagledavanje HINA-e za jedno drugačije davanje smisla i kompetentnosti ne samo u smislu poslovnog vođenja to je i manje važno, nego u smislu vizije i realizacije vizije koji ima dakle nekih nukleusa ali rezultata nema nikakvoga. Hvala lijepa.

Hvala gospodine potpredsjedniče. Gospodo iz HINA-e, kolegice i kolege zastupnici. Kada bi uspoređivali hrvatsku poljoprivredu i HINA-u hrvatsku poljoprivredu i HINA-u rekli bismo nema tu nikakvih sličnosti. Kada se pogleda suštinski i dubinski onda bi se reklo kako je hrvatska poljoprivreda uništena uvozom kroz ovih 20 godina, mogli bi naći određene sličnosti i s HINA-om s obzirom na prisutnost i davanje razno razne suglasnosti za djelovanje stranih medija i izvještajnih agencija na području RH. A ipak A ipak moram reći da HINA nosi u svom prvom slovu i svojoj prvoj riječi naslov ili ime Hrvatska izvještajna novinska agencija, ali Hrvatska. Nadalje, mi liječnici obično kada ne znamo što je pacijentu pa nas se okupi puno, onda se dogodi ono najgore, kaže kako je pacijent preminuo od prevelikog pomaganja. Bojim se da i ove današnje božićno-novogodišnje čestitke od kluba vladajućih pomalo sliče tome, a i od još nekih klubova ovdje. Nemojte previše pomagati na ovaj način nego bi trebalo pomoći konkretnim mjerama i konkretnim koracima da Hrvatska izvještajna novinska agencija putem svojih novih programa i projekata koji su ovdje izloženi i ovdje napisani ostvari rezultate koje je predvidjela i financijske i sve ostale. Prema tome, nije točno kako rekoše iz kluba SDP-a da nema novih programa i projekata HINA-e, nego da se to tako stalno iz godine u godinu odlaže, iz godine u godinu su ista izvješća itd. Postoji projekt Medija monitoringa, to ovdje i piše. To je nešto poput nekakvog da kažem, neću reći mini ali hrvatskog googla. Zašto to nitko ovdje ne kaže da je Hrvatska izvještajna novinska agencija poradila na tome i da tu postoji i dalja mogućnost i budućnost razvoja. Zbog čega nije zaživio kod nas tzv. press cliping kojega također nudi Hrvatska izvještajna novinska agencija, kada je tzv. press cliping uobičajen u mnogim zemljama i od velike je pomoći i izvršnoj vlasti i nevladinim organizacijama, svima onima koji su zainteresirani za sublimirane vijesti iz jednog područja, jednog Eto projekata, ali izostaje potpora, izostaje potpora onih koji su odgovorni. I sada ovdje se govori kako je, da je u lipnju 2009. godine 14 medijskih pretplatnika iz financijskih razloga raskinulo višegodišnje ugovore sa HINA-om. Među ostalima spominje se i EPH. Je li to EPH raskinuo ugovor s HINA-om zbog svoga duga državi za porez koji je više stotina milijuna kažu. i kako se oni financiraju kada su dužni državi i kad im se opraštaju više stotina milijunski iznosi, a ovdje govorimo o HINA za nekih 35 milijuna kuna. I to je problem našoj državi. Ovdje ih stavljamo u razred, u proračun za 2010. sa ne znam ni ja kime, neki medija pomozite mi malo. Nema stavke za HINA-u nego su umiješani četiri, pet nekakvih pa onda će biti raspodjela kako kome, po babu i po stričevima, tko ima bolje veze što je uobičajeno u ovoj državi. A ovo je naša Hrvatska izvještajna obavještajna agencija o kojoj trebamo voditi računa. I za objektivnost odgovaraju Hrvatskom saboru i hrvatskoj Vladi, ali prije svega Hrvatskom saboru. I zato Hrvatski sabor mora ovdje oštro reagirati i vi iz vladajućih krugova iz oporbe da se stanje promijeni sa HINA-om jer to je naša agencija. Gledajte, na stranici broj, a piše jedan pa tri ali ja ne znam koja je sad dva valjda stranici piše da je

HINA službeno zatražila da u pogledu obveze plaćanja PDV-a bude izjednačena sa tiskanim medijima koji plaćaju 10% PDV. HINA plaća 23% uredno. Pa čekajte, šta je ovo! šta je ovo! Pa jel' to pastorče hrvatsko, HINA? A ovi koji su strani mediji, plaćenici u Hrvatskoj djeluju anti hrvatski vrlo često oni su oslobođeni i spušten im je PDV na 10%. Šta mi to radimo? Pa gdje mi živimo? Pa je li ovo Hrvatska država? Je li ovo hrvatska agencija? I onda ovako licemjerno sretna novogodišnja čestitka od kluba HDZ-a. Pa kako će bit sretna kada je predviđen minus od 4,7 milijuna kuna za 2010. godinu. Koliki će biti za 2011. gospodine? Koliki će biti za 2011.? Recite vi iz kluba HDZ-a da odmah ljudi znaju na čemu su, koliko će ih otpustiti i na čemu će raditi uopće i s čim će raditi? I sad klub HDSSB-a razmišlja da li glasovati za ovo Izvješće kako se zove, je godišnje ili glasovati protiv da bi time potakao odgovorne iz vladajuće koalicije da promijene ploču prema Hrvatskoj izvještajnoj novinskoj agenciji. Zaista sam u dvojbi kako glasovati. S obzirom da je vaše Izvješće vrlo jasno, koncizno, transparentno rekao bih gotovo na rubu plača za spasom Hrvatske izvještajne novinske agencije. Glasovat ću za, ali moramo istaći probleme ovdje jasno, a ne zabašurivati čestitkama i željama greetings from HDZ ili ne znam ni ja da bi se eto reklo kako će oni, kako će se usvojiti Izvješće Hrvatske novinske agencije. Nije točno da HINA ne nudi programe. Još jedanputa ponavljamo ovdje. Pročitajte dobro i pažljivo materijal koji smo dobili na klupu. Nude se programi, ali treba ih podržati, treba ih podržati. Ponovo ponavljam zato što je to naša Hrvatska izvještajna novinska agencija, a ne agencija nekakvih plaćenika koji ovdje djeluju i ruju i rovare protiv Hrvatske države. Zbog toga podržavam i zaposlenike HINA-e svih 159 kako je navedeno u ovom materijalu. I zbog toga podržavam dakle i rad HINA-e, objektivnost i sve ostalo kvalitetu i napokon ako ćemo raspravljati ozbiljno kako reče gospodin Vujić onda trebamo definirati zaista ulogu HINA-e, definirati ili redefinirati ali onda i omogućiti da ona normalno posluje a ne da ovakva izvješća dolaze u kojima jasno govore o problemima i jasno govore gdje je, dakle gdje su sporni momenti. Ali mi ništa ne činimo kao saborski zastupnici i opet ćemo s obzirom na stranačku stegu glasovati tako kako je mama, tata rekli, a zapravo opet nećemo sagledati problem koji naša Hrvatska izvještajna novinska agencija ima. Hvala vam lijepo. Jedan ispravak gospodin zastupnik Stjepan Milinković. **Milinković, Stjepan (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa kolega Grubišić je rekao da je hrvatska poljoprivreda uništena. To je netočno. Hrvatska poljoprivreda je naša strateška grana i hvala Bogu je živa. I u tom dijelu pokazuju to i rezultati da je od 2003. na ovamo proizvodnja mlijeka povećana za 170 milijuna litara, preko 5 stotina modernih staja, operativni programi u govedarstvu i …/Ne razumije se./… nasadima daju svoje rezultate, kako bi se stvorila konkurentna poljoprivreda. U prilog brige za poljoprivredu govori i ovo godišnji rebalans proračuna koji je za 600 milijuna povećan kako bi se sanirale štete protiv kojega ste vi glasovali, a ja tvrdim svakako da treba još dodatne napore uložiti kako bi se poljoprivreda još bolje ojačala, postala konkurentnom, ali ne način nošenja karnistera tamo na neke traktore. Hvala lijepa. U 12 i 44 isteklo je vrijeme za prijavu u raspravi u trajanju od 10 minuta po ovoj točci dnevnog reda. Idemo na pojedinačnu raspravu. Gospođa zastupnica Sunčana Glavak. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa evo iz poljoprivrede ja predlažem da se vratimo natrag u medijski prostor, poštovani gospodine Drpiću, državna tajnice, ravnateljice, ja neću početi od financijskih i statističkih pokazatelja već malo ću možda više progovoriti o onim programskima. Dakle u 2009. godini ili krajem 2008. godine uvjeti za agencijsko novinarstvo očito je promijenili su se, a neki veliki korisnici tijekom prošle godine kao što smo već imali prigode čuti otkazali su i usluge agencije. Šteta jer po mom mišljenju HINA nije samo dnevni servis, HINA je puno više od toga, prije svega zahvaljujući i dragocjenoj dokumentaciji koju je prije gotovo 3 godine preuzela od Vjesnika, a riječ je o dragocjenoj bazi hrvatske pisane memorije koja se prema mom mišljenju još uvijek premalo koristi, ili možda nije dovoljno jasno na koji način bi se ona mogla koristiti ne samo za one dnevne korisnike, već u širem smislu. U okolnostima u kojima djeluje medijsko tržište, što je u središtu pozornosti, HINA je ipak zadržala smjer ozbiljnog, korektnog i nepristranog izvješćivanja i što je vrlo važno objektivnosti, stoga je u okolnostima konkurencija, a čuli smo to televizije, novina, portala, nužno i dalje razvijati nove usluge, kako bi HINA-in servis ostao sinonim za profesionalnost. U tom smislu treba dalje razvijati projekt stvaranja nacionalne medijske baze podataka, povezivanjem informacijske baze eva i novinske dokumentacije Vjesnika kao što sam već rekla, a naravno usavršavati projekt medija monitoringa. Podsjećam da o svemu ovome rado govorimo kao projektu očuvanja hrvatske kulturne baštine, ili sada možemo reći već 20-godišnje kolektivne memorije. 20-godišnji rad HINA-e događa se i u turbulentnim financijskim okolnostima, no pohvalno je što HINA nema dugovanja i da se unatoč otkazivanju nekih korisnika broj zaposlenih nije mijenjao, zahvaljujući racionalizaciji i uštedama što je vidljivo i iz izvješća. Kada govorimo o otkazivanju velikih korisnika, ako se ja dobro sjećam mislim da smo o tome raspravljali i na Odboru za informatizaciju i medije, bilo je rečeno kako nisu to učinili zbog toga što su nezadovoljni, već je obrazloženje bilo da su to učinili, dakle ovi neki veliki korisnici koji su otkazali usluge, zbog toga što su se našli u teškoj financijskoj situaciji. Pa eto samo mala digresija na ovo što je već ovdje bilo izrečeno. Unatoč svim poteškoćama kroz koje je prolazila u proteklih 20 godina, mislim da ćemo se složiti da je HINA ipak uspješan hrvatski proizvod, međutim slabljenje utjecaja na tržištu traži sigurno novo pozicioniranje, kao i mjere predviđene za prevladavanje prije svega financijskih problema, i nadam se i vjerujem da će tome tako i biti. Kolege Beusa nema, međutim mogu se složiti s njime da je doista čudno što lokalne zajednice, odnosno ili gradovi ne prepoznaju vrijednost HINA-inih informacija, a upravo je HINA mjesto koje im je jedini zapravo medijski prostor ili izlazak na nacionalnu razinu. Govoreći o problemima, padu prihoda i broju korisnika, to je globalni problem agencija, nije ovo samo specifičnost HINA-e, pa to primjerice nije zaobišlo ni razumije se./… najstariju svjetsku agenciju koja je osnovana još 1835. godine, a eto prvo HINA-ina vijest objavljenja je 17. kolovoza 1990. godine. Dobro je što je pripremljen strateški plan, dakle plan razvoja u 2011. do 2013., što je prilikom prošlogodišnje rasprave bilo ovdje i traženo, međutim ono što se od HINA-e očekuje jest da je ne uništi logika marketinga, već da se i dalje poštuju novinarski standardi. U svim ovim okolnostima podržat ću izvješće uz nešto što nikako ne smijem zaobići, a to je da nema HINA-e znatan dio civilnog društva kulturnih programa i čitav niz onih pod navodnicima manjih događaja na žalost u medijskom prostoru bio bi kao da se nije ni dogodio. Hvala lijepa.

član Upravnoga vijeća HINA-e, gospođo državna tajnice, kolegice i kolege. Pa evo u raspravama klubova zastupnika pa i u ovim pojedinačnima dosta smo čuli i o financijskome izvješću i o onome dijelu koji bi trebao biti sadržajno i programsko, o radu Hrvatske informativne novinske agencije, a što smatram da mi otvara dovoljno prostora da na jedan drugačiji način progovorim u ovoj svojoj raspravi o datome izvješću. Naime prije svega ja bih rekla da ću izvješće HINA-e za razdoblje svibanj 2009.-travanj 2010. godine podržati, ali dopustite mi da skrenem pozornost ili da iznesem neka svoja razmišljanja i promišljanja o ovako koncipiranome izvješću. Prije svega ukazujem na nesklad razdoblje za koje se izvješće podnosi. Mislim da ovo što smo dobili u uvodnome dijelu gdje kažu da je u ovome izvješću financijsko izvješće za 2009., a ne kao u prijašnjim izvješćima financijskim podaci za izvještajno razdoblje smatram da izvještajno razdoblje HINA-e treba biti ujednačeno kao i sva ostala izvješća koja se podastiru ovdje u Hrvatskome saboru, što znači predlažem za ubuduće da to bude izvješće o radu HINA-e, a o tome ću još govoriti za 2010. godinu sa financijskim, izvješćem o financijskom poslovanju, jer smatram da je ovo nedopustivo, da predugo traje, a i ovaj mali iskorak koji je napravljen da više HINA, odnosno upravno vijeće ne podnosi financijsko izvješće za izvještajno razdoblje, nego za godinu nije dobro, i da se ovo vrlo lako može promijeniti i da sljedeće izvješće Upravnoga vijeća HINA-e bude usklađeno dakle sa godinom i sa financijskim poslovanjem. Druga stvar je što u Zakonu o HINA-i iz 2001. godine u članku 14. stoji da Upravno vijeće HINA-e, pa zbog toga i je naziv ovoga izvješća je Izvješće o radu Upravnoga vijeća HINA-e, ulogama koje mu zakon daje kaže da Upravno vijeće HINA-e redovito, a najmanje jedanput godišnje podnosi izvješće Hrvatskom saboru o svome radu. Neću govoriti je li 9 godina, odnosno, da 9 godina provedbe i primjene ovoga zakona možda su se stvorile i neke druge okolnosti za potrebe izmjena i dopuna ovoga zakona, ali smatram da mi trebamo ovdje u Hrvatskome saboru dobiti i Godišnje izvješće o radu HINA-e, a ne Izvješće o radu Upravnoga vijeća HINA-e koji nam onda sadržava popis koliko je sjednica bilo održano, a smatram da bi i koncpecija ovoga izvješća bila puno drugačija, puno sadržajnija i puno bolja. Na kraju krajeva, jedanput godišnje uskladili, uskladili smo godinu za prethodnu godinu, a što je ovo? Pa u ovome čitamo i ono što je bilo u 2009. i čitamo što je bilo do 30. travnja 2010. godine i još govorimo, odnosno prejudiciramo što će se dogoditi do kraja 2010. godine. Dakle, podržavam izvješće za ovo razdoblje koje smo dobili, ali stvarno predlažem i ministarstvu i Vladi da razmisle o načinu da to bude Godišnje izvješće o radu HINA-e, a da bude usklađeno financijsko sa izvješćem. Kolegice i kolege su govorile o tome i postavljale pitanje zašto je došlo do otkazivanja pretplata, odnosno ugovora koje je HINA imala u protekloj godini, dakle tijekom 2009. godine, i netko je ovdje od govornika doveo u pitanje kvalitetu usluge koju pruža HINA. Ne bih rekla da je samo kvaliteta usluge u koju ja ne sumnjam jer je visoko profesionalna, bila razlogom zbog čega su EPH i Večernji list otkazali suradnju sa HINA-om i na taj način direktno uzrokovali smanjenje prihoda koje je HINA na tržištu, dakle od komercijalnih usluga ostvaruje. Kao što ne mislim ni da je bio razlog, da je jedini razlog financijska situacija. Ne slažem se ni sa onima koji su rekli da ovakav pad prihoda koje HINA ostvaruje na tržištu dovodi u ovisnost ovu agenciju o sredstvima iz državnoga proračuna i prebacili, odnosno insinuirali kao što to obično i čine,

Da tome nije tako pokazuje i da ovdje u broju korisnika kad već govorimo o tome, ne znam zašto u broju korisnika, odnosno ne broj nego popisu korisnika usluga HINA-e nije od parlamentarnih stranaka, ovdje pri tome ne mislim na Sabor i klubove zastupnika

parlamentarne stranke koja ne koristi usluge HINA-e, a ovdje nas pokušava uvjeriti kako su jako zabrinuti za sudbinu i budućnost HINA-e, a istovremeno predbacuju nama da nedovoljno činimo. Sa čime se ja nikako ne mogu složiti, a mislim da i ovi argumenti koje sam iznijela pokazuju da je tome tako. Ovo izvješće i popis korisnika dobra je prigoda da pozovemo i da upozorimo jedinice lokalne i regionalne samouprave, dakle županije, gradove i općine, koji dosada nisu bili korisnici usluga HINA-e da to ubuduće postanu. Ne samo da na taj način pomognu HINA-i nego i da shvate značaj shvate značaj HINA-e i da vide onaj prostor koji za vijesti o događanjima u malim sredinama u RH koji nisu predmet interesa niti jednog komercijalnog medija poglavito stranoga, da na taj način osiguraju informaciju o svome djelovanju kako jedinice tako i udruga civilnoga društva, odnosno stanovništva na tome području. I da ne duljim, čestitajući 20-tu godišnjicu, čuli smo da će biti obilježena 17. studenoga u 17 sati iako je osnovana 17. kolovoza 1990. godine, želim puno uspjeha u budućem radu i uz jednu malu napomenu da se slažem sa onim što je Vlada Republike Hrvatske rekla u svome mišljenju, a to je da bi bilo dobro da uz sve ovo što je ovdje iznijeto da su bile sadržane i mjere koje pridonose gospodarskom, odnosno razvojnom oporavku HINA-e u sljedećem razdoblju. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Jedan ispravak, gospodin zastupnik Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Ispravio bih netočan navod kolegice Bilić Vardić koja je rekla da je HDZ korisnica usluga HINA-e. Taj navod je djelomično netočan, ne samo HINA-e, nego HAC-a, HŽ-a, HEP-a i ostaloga što počinje sa H čemu svjedočimo u zadnje vrijeme. Zahvaljujem.

I kako se na taj krik odgovora? Tako da se izvješće prihvaća. Mislim da taj odgovor nije dovoljan. Prihvatit ćemo izvješće, pustit ćemo da se stvari nastave razvijati kako su se počele razvijati, a ne razvijaju se u dobrom smjeru. 2 milijuna 800 tisuća, iduće godine 4,5 milijuna, treće godine ne znamo koliko. HINA je između ostalog i simbol državnosti. Država koja nema svoju izvještajnu agenciju nema sve simbole državnosti. HINA je tako i osnovana prije 20 godina i njezina vrijednost, važnost te institucije leži u tome da država ima, da nacija ima agenciju koja će proizvoditi i prenositi objektivne informacije o zbivanjima u toj zemlji. U kakvim je uvjetima osnovana HINA? U toliko različitima od današnjih da je to neusporedivo. Koliko danas vrijedi informacija i kako danas možete doći do informacije za razliku od vremena prije 20 godina? Pojavili su se portali. Dostupni su besplatni su, prepuni su informacija, brzi su. Da li uvijek baš točni? Pa nisu. Tko ih kontrolira? Nitko. Kome odgovaraju za istinitost informacija? Nikome. HINA radi u uvjetima kada mora odgovarati za točnost informacija, za pouzdanost, pa i za brzinu. Informaciju morate i provjeriti i ne možete se natjecati sa portalima. Zašto? Zato što oni nemaju tu vrstu odgovornosti. Ako hoću koristiti servis HINA-e moram upisati lozinku, pa pasvord, pa ću dobiti neke vijesti. Na portal kliknem, evo ga. Jednostavniji je pristup tome. Otkazali su korisnici 14 medijskih i 13 još nemedijskih korisnika. Gledajte neću ulaziti u to zašto su otkazivali. Da li nisu bili zadovoljni uslugom ili zato što im je to preskupo ili zato što do informacije mogu doći besplatno. Dovoljno je priključiti se na internet. Doći ćete do svake informacije i bez HINA-e. I u tom smislu mislim da ovo restrukturiranje o kojem govorimo, mora uzeti to sve u obzir. Da li HINA-u organizirati kao jedan od portala? Ne znam. Odgovor na to pitanje u svakom slučaju ne može dati sama uprava HINA-e i to upravno vijeće, ne može. Pa osnivač je tu. Ovo je krik osnivaču. Pa jel vama stalo do toga da imamo HINA-u ili vam nije stalo kao državi? Pa ako nam nije stalo, onda radije ukinimo nešto što će proizvoditi gubitke iz godine u godinu pa da nema nikakvu perspektivu. Pa onda recimo ne treba nam to ili pomozimo kao osnivači da se to promijeni. Pogledajte kako država odgovara. Dakle, HINA je tražila da se smanji PDV kao i novinskim izdavačima na 10%. Evo što odgovara Vlada, to je upravo nevjerojatno. "Ako je djelatnost HINA-e izdavanje novina i časopisa koji ne sadrže oglase i ne služe oglašavanju, tada se primjenjuje stopa poreza na dodanu vrijednost od 20%". Koliko ja znam sve novine objavljuju oglase i imaju 10%, a HINA-i ne. "Međutim, ako navedena agencija obavlja djelatnost ustupanja informacija, radi se o usluzi koja je oporeziva po standardnoj stopi poreza na dodanu vrijednost od Dakle onaj tko ima još dodatan izvor financiranja iz marketinga on može imati 10%, a HINA ne može. Ona je u privatnom vlasništvu, HINA je u državnom. Pa slušajte, to je jedan maćehinski odnos, kao prema neželjenom djetetu, kao prema pastoru. Tu je rodio se, što sada, guramo ga. Dat ćemo mu možda i jesti malo, ali u razvoj nećemo uložiti niti kune. Ovaj neshvatljiv odnos osnivača prema nacionalnoj agenciji. Kako popraviti tu situaciju? Gledajte, to sasvim sigurno upravo vijeće neće samo napraviti, niti može da je najgenijalnije. Oni ovu situaciju prebroditi neće. HINA-u treba zakonski drugačije definirati, drugačije je pozicionirati na tržištu, uvažiti da su se uvjeti bitno promijenili od kada je osnovana, a u legislativi se nije mijenjalo ništa. Pa onda eventualno možemo govoriti o nekakvoj odgovornosti bilo koga za gubitke, za loše poslovanje. Gledajte iz ovih financijskih izvješća ja vidim, uprava se trudi smanjuje troškove, ali ne može se na taj način. To je nedovoljno. Pa smanjit ćemo malo na ovom, pa ćemo malo smanjiti plaće, pa ćemo troškove smanjiti, pa ćemo napraviti nekakvu uštedu. To nije dovoljan odgovor. To naprosto nije dovoljan odgovor. I HINA ne može ostati samo zaštitnik ili čuvar kulturne baštine preko te novinske dokumentacije Vjesnika. Ili ju odredimo samo kao to, pa ćemo to financirati iz proračuna, pa se drugim nećemo baviti ili ne znam što. Pa ona mora zaživjeti, ona mora početi živjeti kao proizvođač informacija, kao ona tko te informacije pušta u javnost. Mora biti dostupnija, mora biti prihvatljivija, mora biti jednostavnija u tom pogledu. Dakle, odgovor parlamentarne većine, prihvaćamo izvješće i nećemo raditi ništa, porez vam ostaje 23 PDV i što nas briga što će s vama biti je posve nedovoljan. Rekli smo kolega Vujić je rekao, nećemo prihvatiti ovo izvješće, nećemo biti ni protiv njega, bit ćemo suzdržani u tom pogledu. i taj naš stav je prije svega naše mišljenje upućeno Vladi da se trgne, da se uozbilji, da shvati problem HINA-e i da dođe s nekakvim rješenjem, bar prijedlogom rješenja u ovaj Sabor, da pokaže da joj je stalo do HINA-e. Nama je do HINA-e stalo. Hvala. Hvala. Dvije replike. Prvo gospodin zastupnik Antun Vujić. **Vujić, Antun (SDP)** Kolega Staziću ponukali ste me da proširim zapravo vašu temu na jedno kompletnije nerazumijevanje od strane onih koji bi trebali razumjeti što su danas informacije i što je danas znanje. Zaklinjemo se u društvo znanja. U ovom momentu ako hoćete nešto doznati vezano na recimo sveučilišta itd. morate se upisati u Carnet i to je u kompliciranoj proceduri po kojoj vam tajnik škole mora udariti potvrdu da ste đak. Zašto? Zbog kojeg razloga informacije koje su na Carnetu nisu dostupne svima. U ovom trenutku se tek radi na to da se mislim u Leksikografskom zavodu proširi baza pa da on bude javno dostupan valjda će se to dogoditi. Ali vi ste aludirali na nešto drugo, na nešto najkrupnije što je zapravo i ima smisla sve skupa kao cjelina. Nema jednog razloga, a u tom slučaju bi to trebalo HINA-u i neusporedivo podržati, da sve informacije HINA-e budu potpuno otvorene i dostupne unutar ovako jednog malog naroda koji vapi za znanjem, koji ima prepreke nevjerojatne da od države budžetirane ustanove traže pasvorede. Mislim da bi se jasno ušlo u znanje koje je inače javno znanje itd. A to pokazuje da se nema jedne vizije, jedne vizije u korist razvitka ove zemlje. A to ne može naravno Upravno vijeće HINA-e učiniti. Ali to niti netko drugi ne radi da se poveže na ovaj način na što bi trebalo. Pa ajte izračunajte šta će to doprinijeti vrlo brzo. Koliko je malo u to potrebno ulagati, a koliki su efekti razvojni u odnosu na to što ćemo sada mislim ne znam ukinuti parafiskalni namet na mislim spomeničku baštinu itd. pa ćemo od toga mislim zarađivati nešto. Razvoj ne treba gledati, a ovo je sastavni dio toga a ni dotaknuo se nije ova vrsta problema koju ste vi pokrenuli.../Govornik se ne razumije./... Hvala lijepa. I gospođa zastupnica Sunčana Glavak, replika. **Glavak, Sunčana (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Kolega Staziću, žao mi je kad kažete, odnosno nama imputirate a ništa takvog nije bilo izrečeno kao parlamentarnoj većini. Nećemo raditi ništa. To jednostavno nije točno i ne možete sebi uzimati za pravo. Kažete nama je do HINA-e stalo, mi ćemo HINA-u poduprijeti. Dakle, nemojmo je svojatati. HINA je hrvatski proizvod i složit ću se s vama da, HINA je nešto što je važno i za Hrvatsku. što se tiče vjesnikove dokumentacije, da ona je bila sufinancirana i tu govorimo o toj memoriji za koju sam rekla da bih voljela da je više korištena i da se više ljudi njome služi. razloga da trebate ići na HINA-u pa morate zaporku, pa morate kliknuti ovo i ono. Morate samo jednom, onda vam ima opcija zapamti zaporku pa više ne morate klikati nekoliko puta. Eto hvala lijepa. Završni osvrt član Upravnog vijeća HINA-e Ante Drpić. Izvolite. nego zahvaliti i oporbi na vrlo korisnim informacijama koje smo dobili. Mi smo to sve skupa znali i kad to sve skupa zbrojite, ne znam od kuda je vama 40 milijuna kuna, nikad o tome nismo govorili. Ja sam u HINA-i od devedesete godine. 40 milijuna kuna ali nećemo o tome. Hvala vam svima. Svih vas pozivamo na našu proslavu 20. obljetnice i vidjet ćemo se tamo, imat ćemo priliku da o tome više razgovaramo. A nama treba kažem vam samo malo milijuna kuna da pokrenemo taj medija monitor i da zatvorimo. Mi nudimo državi 10 milijuna kuna uštede. Hvala vam lijepa još jednom. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Zaključujem